Forseti vill geta þess að gert verður hlé á þessum fundi um kl. 13 í eina klukkustund vegna fundar forseta með formönnum fastanefnda.

má sjá að þann 2. júní 2024 voru nærri 700 börn eldri en 12 mánaða að bíða eftir plássi á leikskólum borgarinnar. borgarinnar. Fæðingarorlof er að jafnaði aðeins 12 mánuðir og því ekki sjálfgefið að foreldrar geti brúað þetta bil milli fæðingarorlofs og pláss á leikskóla. Þótt hér sé tekið dæmi af Reykjavíkurborg er vandamálið til staðar víða um land og til að mæta þörfum samfélagsins þarf að byggja fleiri leikskóla og fjölga leikskólakennurum sem og öðru starfsfólki. Fyrirtækin í landinu finna fyrir þessari vöntun á leikskólaplássum og vilja mörg fyrirtæki koma til móts við sitt fólk með því að reka jafnvel eigin dagvistun eða að byggja leikskóla. Í gær lýsti nýr borgarstjórnarmeirihluti því hins vegar yfir að fyrirtæki hér í borg fengi ekki leyfi til að byggja leikskóla fyrir börn starfsfólks. Reykjavík hefur því eitt sveitarfélaga tekið fyrir byggingu fyrirtækjaleikskóla. Frú forseti. Meiri hlutanum í borginni hugnast einfaldlega ekki lausnir einkaframtaksins og sú afstaða þeirra kemur í veg fyrir að byggður verði nýr leikskóli þar sem ætla má að leikskólakennarar gætu fengið betri laun. Það er ótækt að undirliggjandi vantraust í garð einkaframtaksins komi niður á börnum og komi í veg fyrir atvinnuþátttöku foreldra. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra að því hvort hún telji að þessi framkvæmd Reykjavíkurborgar standist stjórnsýslulög og lög um leikskóla. Og ef svo er, telur ráðherra tilefni til lagabreytinga til að gera fyrirtækjaleikskólum mögulegt að starfa í Reykjavík?

samkvæmt þeim fregnum sem ég hef heyrt þá er það bara ekki rétt að þau ætli að banna þennan leikskóla hjá borginni. Þau ætla hins vegar ekki skilst mér að greiða með þessum börnum. Lausnir einkaframtaksins geta verið og eru gríðarlega mikilvægar en þetta þarf að skoða út frá öllum þáttum og að hér skapist ekki tvöfalt kerfi. Það er alveg ljóst að það þarf að stíga hér inn.

Þau ætla að hækka launin þeirra. Er þetta ekki sama fólk og kvartar yfir því oft á tíðum ef laun kennara eru hækkuð? Og er það sanngjarnt að sumir og sum börn fái sum börn fái menntaða leikskólakennara af því að það er fyrirtæki sem er tilbúið að borga fyrir bara þessi börn?

Svo má velta fyrir sér bara gagnvart barninu: ef barn er í skóla sem er rekinn af viðkomandi fyrirtæki og foreldri missir vinnuna, hættir eða hvernig það er, er þá barnið líka rekið af leikskólanum?

Það kemur mér á óvart. Við erum hér með fyrirtæki sem er tilbúið til að byggja leikskóla, er tilbúið til að leysa bráðan vanda starfsmanna sinna. Og ég endurtek því þá spurningu hvort ráðherra muni beita sér fyrir slíkum lagabreytingum að fyrirtæki sem vilja stíga inn af ábyrgð, vilja leysa bráðavanda foreldra þannig að foreldrar í mikilvægum störfum geti sinnt þeim,

Það virðist gæta ákveðins misskilnings í spurningu hv. þingmanns. Leikskólar eru ekki fyrst og fremst fyrir foreldra, þeir eru fyrst og fremst fyrir börn og það eru hagsmunir barna sem við þurfum að hafa í huga. Við þurfum að fjölga kennurum. Það er búið að láta reka á reiðanum í menntamálum

Hvað hefur hæstv. ráðherra gert til að hafa bein samskipti við Bandaríkjamenn, minna á sérstöðu Íslands í NATO og tvíhliða varnarsamning okkar við Bandaríkin og minna á það að við erum ekki aðilar að Evrópusambandinu og ættum því ekki óvart að lenda með í refsitollum Bandaríkjanna gagnvart ESB, enda Bandaríkin í töluverðum plús í viðskiptajöfnuði gagnvart Íslandi?

Hefur hæstv. ráðherra haft beint samband við kollega sína í Washington, Marco Rubio utanríkisráðherra eða Pete Hegseth varnarmálaráðherra?

Hver hafa samskipti íslenskra stjórnvalda, einkum og sér í lagi hæstv. utanríkisráðherra, og eftir atvikum hæstv. forsætisráðherra, við stjórnvöld í Bandaríkjunum verið til að tryggja hagsmuni Íslands og minna á sérstöðu okkar í því ástandi sem nú er uppi?

ætla að halda skuldbindingarnar sem eru tengdar varnarsamningnum. Þessar tvær stoðir sem við þekkjum, annars vegar NATO og hins vegar varnarsamningurinn; við þurfum að rækta þetta. Það hefur sendiráðið í Washington m.a. gert og verið í samskiptum við senatora, þingmenn og m.a. formann utanríkismálanefndar þingsins, allt til að minna á þau góðu gagnkvæmu samskipti sem hafa verið í áranna rás á milli þessara tveggja ríkja. Ég vil líka minna á að í fyrri fyrri forsetatíð Donalds Trumps efldust samskiptin við Ísland ef eitthvað var og skilningurinn var þá mikill og ég hef enga trú á því að það sé breyting á því. Hitt er síðan við þurfum líka að vera vakandi þegar kemur að tollum, bæði frá Bandaríkjunum og frá Evrópusambandinu. Við höfum haldið uppi mjög öflugri hagsmunagæslu hvað varðar ESB. Það ríkir ákveðinn skilningur á því að við erum innan innri markaðarins

til að efla og styrkja enn frekar tengsl okkar við Bandaríkin. Það er mikið í húfi og ekki síst er það mikilvægt að mínu mati, sem ég hef undirstrikað hér, að ýta undir samstöðu á þinginu þannig að við séum ekki að tala niður

Við höfum ekki heyrt af því áður. Ég ítreka engu að síður spurninguna: Hvaða formleg samskipti hafa farið fram við bandarísku ríkisstjórnina, við bandarísk stjórnvöld, og stendur til að bæta þar í? Stendur til að eiga samtal við utanríkisráðherra Bandaríkjanna

Hagsmunagæsla sendiráðsins okkar í Washington er gagnvart Bandaríkjunum og samskipti við Bandaríkjastjórn er meginverkefni sendiráðsins í Bandaríkjunum nú um stundir og við höfum líka rætt um það að styrkja sendiráðið enn frekar, færa til með áherslu nákvæmlega á þetta. Ég hef þegar kallað eftir samtali við Rubio eins og fleiri kollegar, einmitt til að undirstrika þetta mikilvæga samband.

að það er mikið í húfi að hann virki í raun í ýmiss konar aðstæðum. Það mat er eftir. Þess vegna vil ég m.a. flýta stefnunni og stefnumótuninni um öryggis- og varnarstefnu Íslands

fyrst og síðast undirstriki varnar- og öryggishagsmuni Íslands til skemmri og lengri tíma. Ég kalla eftir þeirri samstöðu.

mínum í samgönguráðuneytinu sem hæstv. ráðherra situr í núna. Þá hrundu vegir á Suðurlandi— burðarlagið var orðið ónýtt., ferðaþjónustan og aukin umferð hafði orðið til þess — og reyndar vegir víða um land.

Þeir eru hins vegar hrundir núna. Hvað gerðum við í ríkisstjórninni á þessum tíma? Jú, ég fékk góð gögn frá Vegagerðinni og öðrum, fór í ríkisstjórnina og sótti þar 4 milljarða úr varasjóði, með samþykki ríkisstjórnarinnar, sem við vorum öll sammála um að væri mikilvægt að setja inn þá. Það tók reyndar tvö ár að koma þeim fjármunum í verk af því það er einfaldlega þannig að það er ekki alltaf spurning um að dæla út peningum heldur þurfa að vera til verktakar og verklag og slíkt. Hæstv. ráðherra fór

í desember 2017 þá voru 5,5 milljarðar notaðir í viðhald. Þeir eru núna milli 13 og 14. Við jukum það að meðaltali um milljarð á ári á hverju ári fyrir utan þessa 4 milljarða. Í fjármálaáætlun er stefnt á að þeir fari upp í 16, 17, 18 milljarða á næstu árum eða rúmlega þreföldun frá því sem þeir voru. En er það nóg? Nei, það er ekki nóg. Við þurfum að setja meiri fjármuni í viðhald.

þetta mikilvæga stjórnarmálefni sem er ástand vega í landinu.

og fór yfir það hvað þyrfti að gera. Það er skortur á fjármagni í þessum málaflokki. Ég tók málið upp í ríkisstjórn síðasta þriðjudag. Það var rætt í ríkisstjórn og ég hef óskað eftir fundi í ráðherranefnd um ríkisfjármál hvað þetta mál varðar.

Ég keyrði vegi kjördæmis míns, Norðvesturkjördæmis, í síðustu viku og maður sá það strax þegar maður kom norður fyrir Dalaheiði eða Bröttubrekku að ástand vega er mjög slæmt

að í stað þess að bölsótast út í fortíðina þá átti ríkisstjórnin sig á því að þetta er á hennar verksviði núna, hennar ábyrgð. Alveg á sama hátt og þegar ég kom í ráðuneytið þá hefði maður getað bölsótast út í fortíðina. Það voru engir peningar settir inn í samgöngur og viðhald frá efnahagshruninu, í ríkisstjórninni sem þá sat og of litlir í ríkisstjórninni sem tók við 2013. Við höfum verið að byggja þetta upp smátt og smátt allan tímann síðan. Ég er ánægður að heyra það og ég get sagt við hæstv. ráðherra að hér í þingsal held ég að sé talsverður stuðningur við það að forgangsraða meiri fjármunum til samgangna; verkefni sem ég hef verið að leggja áherslu á síðustu árum, sérstaklega viðhalds. Ég held að það sé rétt að það að ná að vinna upp innviðaskuld fortíðarinnar

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur ætlar að láta verkin tala og rjúfa kyrrstöðu á hinum ýmsu málefnasviðum, sem er vel. Fyrri ríkisstjórn setti af stað framkvæmdaáætlun til ársins 2028 með skýrum markmiðum um uppbyggingu hjúkrunarrýma um allt land. Nú þegar ný ríkisstjórn er tekin við stendur hún frammi fyrir einfaldri spurningu: Ætlar hún að fylgja þessari vinnu eftir? Á þessu ári er gert ráð fyrir um 250 nýjum hjúkrunarrýmum. Boðaþing og Nesvellir eiga að opna í vor og búið er að semja um leigu í Urðarhvarfi. En orð á blaði nægja ekki. Þessar framkvæmdir þurfa pólitískan stuðning og fjármagn. Ég vil því spyrja: Ætlar ríkisstjórnin að tryggja að þessi verkefni verði kláruð? Fyrri ríkisstjórn náði að bjarga 14 hjúkrunarrýmum í Seljahlíð á síðasta ári og framlengja rekstur þeirra fram á vorið þegar Reykjavíkurborg ætlaði að loka þeim öllum. Nú þegar flokkur hæstv. félags- og húsnæðismálaráðherra er í meiri hluta í borginni ættu að vera hæg heimatökin að tryggja framtíð þeirra. Því vil ég spyrja hæstv. ráðherra hvað henni finnst um þá ákvörðun Reykjavíkurborgar að loka hjúkrunarheimilinu í Seljahlíð. Einnig vil ég spyrja: Hvernig ætla ný stjórnvöld að tryggja raunhæfa og tímanlega uppbyggingu hjúkrunarrýma svo við lendum ekki aftur í þeirri stöðu að framkvæmdaáætlanir dugi ekki til að mæta vaxandi þörf? Ætlar núverandi ríkisstjórn að halda áfram með vinnu fyrri ríkisstjórnar eða er hún að fara að slá þessar áætlanir af?

þessi ríkisstjórn ætlar að ráðast í þjóðarátak í uppbyggingu hjúkrunarrýma. Hún ætlar ekki bara að byggja 200 hjúkrunarrými á kjörtímabilinu af þeim 740 sem fyrrverandi ríkisstjórn hét að byggja heldur ætlum við að byggja mun fleiri. Það er rétt sem hv. þingmaður bendir á að það mun þurfa og við eigum í mjög góðu samtali við sveitarfélög. Það hefur oft staðið á því einhvern veginn, verið stirt um samninga á milli sveitarfélaga þegar kemur að því að rífa upp, eins og við viljum gera gjarnan, framkvæmdirnar hraðar, betur og öruggar. Við gerum okkur öll grein fyrir mikilvægi þess að við erum ekki bara að glíma við útskriftarvanda á Landspítala, háskólasjúkrahúsi, heldur erum við í raun og veru að koma mjög illa fram við fullorðna fólkið okkar sem á öllum tíma á skilið öruggt búsetuúrræði og umönnun og alla þá þjónustu sem þörfum þeirra fylgir. Þannig að ég get glatt hv. þingmann með því að uppbygging hjúkrunarheimila er á fleygiferð og þar á meðal er ráðgert að byggja mjög glæsilegt hjúkrunarheimili á Akureyri og á fleiri stöðum sem ég hef ekki tíma til að tíunda hér. En ég hlakka verulega til

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir en hún svaraði ekki neinni af mínum spurningum sem ég bar hér upp og talaði um að þau ætli að byggja meira en 250 hjúkrunarrými á þessu kjörtímabili, sem ég fagna, þessi 250 rými sem fyrri ríkisstjórn setti á áætlun átti að byggja á þessu ári eingöngu. Í áætlun um uppbyggingu hjúkrunarheimila til ársins 2021 eru einmitt 934 rými. Þar er lagt upp með að 11 af 14 heimilum verði komið á fót með svokallaðri leiguleið sem lögð var til í skýrslu fjármálaráðuneytisins og heilbrigðisráðuneytisins um nýtt fyrirkomulag til að hraða uppbyggingu. Ætlar ráðherra að vinna eftir fyrirliggjandi áætlun um uppbyggingu hjúkrunarheimila og þá auglýsa nú í vor eftir húsnæði samkvæmt leiguleið á Akureyri, Húsavík, höfuðborgarsvæðinu, Vík, Ísafirði og Hveragerði? Er samhugur í ríkisstjórninni um að hraða uppbyggingu með þeirri leið sem lagt var upp með í skýrslunni? Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir síðari fyrirspurn. Við ætlum ekki bara, við erum að vinna verkið. Hvort við ætlum að fylgja áætlunum fyrri ríkisstjórnar, þá ætlum við ekki bara að horfa fram í tímann, við ætlum að framkvæma. Það sem við erum að gera eru ekki bara stafir á blaði, það sem þessi ríkisstjórn ætlar að gera er að byggja raunveruleg hjúkrunarrými, ætlar raunverulega að koma fólkinu okkar í skjól. Ég veit ekki alveg hvað hv. þingmaður vill fá að heyra meira heldur en að fagna því að fullorðna fólkið okkar mun undir verndarvæng þessarar ríkisstjórnar fá búsetu við hæfi, umönnun við hæfi og þau hjúkrunarrými sem þörf þeirra krefst. krefst. Það eru samningaviðræður við mýmarga fleiri heldur en hv. þingmaður taldi upp, en það er samt sem áður á teikniborðinu líka. Það mun ekki fara fram hjá hv. þingmanni þegar við klippum á borðana

Viðskiptaráð gaf í gær út úttekt á stöðu fjölmiðla á Íslandi. Þar kemur fram að einkareknir fjölmiðlar eiga sér ekki viðreisnarvon í baráttunni við RÚV sem byrjar hvert ár með margra milljarða króna forskot í gegnum nefskattinn, auk þess að vera risi á auglýsingamarkaði. RÚV er að fá sirka 6,5 milljarða á fjárlögum og aðra 3 milljarða í auglýsingatekjur. Samt ná frjálsir fjölmiðlar eins og Árvakur og Sýn að halda úti öflugum fréttastofum fyrir minna á meðan RÚV brennir skattfé, en stofnunin hefur tapað 360 milljónum á síðustu þremur árum þrátt fyrir 10 milljarða á ári í tekjur. Er þetta boðleg meðferð á skattfé hjá stofnun sem keppir við einkarekin fyrirtæki á markaði? Og einmitt í þessari úttekt kemur fram að engin af skandinavísku ríkisreknu fréttafjölmiðlunum er á auglýsingamarkaði.

Allt er þetta frekar óljóst og loðið og langar mig því að spyrja hæstv. ráðherra: Hver er raunveruleg stefna ríkisstjórnarinnar þegar kemur að veru RÚV á auglýsingamarkaði? Hver er hin pólitíska sýn ríkisstjórnarinnar í þessu máli? Er staðan þannig, eins og ég held, að innan ríkisstjórnarinnar er einn flokkur sem vill taka RÚV af auglýsingamarkaði en hinir tveir eru á móti því út af pólitískum kreddum? Við Sjálfstæðismenn þekkjum það mætavel að gera málamiðlanir í ríkisstjórn

Frú forseti. Hv. þingmanni getur þótt ég hafa svarað á aumlegan hátt en það helgast af því að þetta er stórt og vandasamt verk og ég ætla ekki að taka of stórt upp í mig. Við erum kannski búin að fá okkur fullsödd af stjórnvöldum sem taka stórt upp í sig en gera ekki hlutina. Við skulum bara muna það að þessi skepna sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað hvað verst um, sem heitir styrkir til fjölmiðla, er einmitt hugarfóstur þeirra. Þeir hafa gert gagn og ég ætla að hrósa fráfarandi ríkisstjórn fyrir það; þeir hafa að einhverju leyti stoppað flótta blaðamanna úr fjölmiðlum. Staða fjölmiðla er flókin. Það þarf að bregðast við. Að hluta til má rekja þetta til sterkrar stöðu RÚV en að hluta til er hægt að lesa úr skýrslu Viðskiptaráðs, sem er ágætisframtak, þó að hún sé ekki heilagur sannleikur, að það er líka verið að glíma við nýjan veruleika, alþjóðlegan veruleika. Við þurfum að beita mjög mörgum leiðum til þess að efla stöðu einkarekinna fjölmiðla. Við þurfum alveg örugglega að taka á erlendum auglýsendum og streymisveitum. Við þurfum líka að styrkja einkareknu fjölmiðlana. Hvort það verður í formi styrkja, hvort það verður gert með skattaívilnunum eða endurgreiðslu eða öðrum hlutum — það verður bara að koma í ljós að undangenginni vandaðri vinnu. Ég er stoltur af Ríkisútvarpinu og Ríkisútvarpið gegnir mjög mikilvægu hlutverki, menningarlegu og öryggislegu og í heimi alþjóðlegrar upplýsingaóreiðu

Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir að hafa tamið sér þá hógværð sem hann er núna búinn að temja sér nýlega í þinginu. En í framhaldi af þessu langar mig að nefna að það þarf ekki aðeins að skoða stöðu og veru RÚV á auglýsingamarkaði — og fyrri spurningunni svaraði ráðherra náttúrlega í engu — heldur er augljóst af umræðum á afar góðu málþingi Viðskiptaráðs í gær um stöðu fjölmiðla að það þarf að skoða rekstur stofnunarinnar Þátttakendur þar í pallborðsumræðum nefndu lygileg dæmi um það hvernig farið er með fé skattborgaranna innan RÚV. Það er því augljóst að mínu viti að það þarf að skoða stöðu Ríkisútvarpsins frá öllum mögulegum hliðum. Hvernig er Ríkisútvarpinu að takast að sinna hlutverki sínu og uppfylla sínar lagalegu skyldur? Og er allt sem Ríkisútvarpið gerir innan þess ramma eða er RÚV að einhverju leyti komið langt út fyrir skilgreint hlutverk?

komast til botns í þeim hlutum á tveimur mánuðum sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft áratugi til að skoða.

Staða RÚV er fyrirferðarmikil á fjölmiðlamarkaðnum og það verður skoðað. Hins vegar mun ég ekki standa fyrir því að okkar dýrmæta almenningsútvarp, verði veikt þannig að það geti ekki sinnt hlutverki sínu. En ég skal líka koma fram, koma hv. þingmanni á óvart, næsta haust með alvörutillögur um úrbætur á fjölmiðlamarkaði.

Staðan er auðvitað grafalvarleg eins og við vitum. Það eru fáir sjúkdómar aðrir en fíknisjúkdómurinn sem eru skæðari. Dauðsföllin eru mörg og áhrifin og afleiðingarnar af sjúkdómum eru ekki bara heilsufarslegar heldur leggjast með miklum þunga á önnur kerfi og aðra hluta samfélagsins. Þetta er heilbrigðisvandi, sjúkdómur, en líka félagslegur vandi. Þessum sjúkdómi fylgir atvinnuleysi, tekjumissir fyrir fjölskyldu, honum fylgir sorg, fangelsisvist, félagsleg einangrun og útskúfun. Það fylgja honum glæpir, börn alast upp í ótta og óvissu og makar og fjölskyldur þjást. Börn missa mæður og feður og foreldrar missa börn. Þetta er grafalvarlegt og það er löngu tímabært að við áttum okkur á að markvissar aðgerðir, hvort sem er í forvörnum, meðferðarstarfi eða með eftirfylgni, geta dregið umtalsvert úr álagi á löggæslu, dómstóla, fangelsi, heilbrigðiskerfið og önnur velferðarkerfi okkar. Skynsöm stefna til lengri tíma getur sparað peninga og ég fullyrði að sá sparnaður er gríðarlegur. Afleiðingar þessa sjúkdóms eru fjárhagsleg sóun sem talin er í milljörðum og milljarðatugum þegar allt er talið. Sparnaðurinn liggur í fangelsum, löggæslu, atvinnuleysisbótum, örorkubótum, velferðarþjónustu sveitarfélaga og ekki síst inni í öðrum þáttum heilbrigðiskerfisins. En auðvitað liggur sparnaðurinn fyrst og síðast og allur ávinningurinn einna helst í aukinni velferð og betri andlegri líðan þúsunda Íslendinga sem með beinum og óbeinum hætti þjást mikið á hverjum einasta degi. Ef við tölum um dauðsföllin þá er það svo að við höfum ekki nákvæmar tölur því að þessi tölfræði er svolítið falin. Dauðsföll vegna lyfjaeitrana, sjálfsvíga, slysa, manndrápa og annarra sjúkdóma eru oft í raun dauðsföll vegna fíknisjúkdómsins. En við þekkjum samt þessar tölur. Þeir sem best þekkja til, og það er m.a. byggt á gagnagrunni SÁÁ, telja að á milli 100 og 200 dauðsföll megi rekja beint til fíknisjúkdómsins á hverju einasta ári. Það þarf ekki að taka það fram að þessar tölur eru skelfilegar og okkur ber að taka þær alvarlega og gera allt sem í okkar valdi stendur til að lágmarka skaðann. 56 einstaklingar létust árið 2023 vegna lyfjaeitrunar. Þetta eru fleiri heldur en búa í fámennasta sveitarfélagi landsins, Árneshreppi. Þetta eru stærðirnar sem við erum að tala um og þá eru öll hin dauðsföllin eftir. Inni í þessari tölu, 56, er eitt barn undir 18 ára aldri. Á síðasta ári dó svo annar 19 ára drengur úr lyfjaeitrun og þetta eru auðvitað staðreyndir sem við víkjum okkur ekki undan. Það má líka alveg nefna það að á síðasta ári dóu tveir bræður inni í sömu íbúð, úr sömu fjölskyldu, á sömu helginni. Þetta er bara veruleikinn. Við getum auðvitað ekki sett okkur í spor syrgjandi aðstandenda sem hafa misst svona mikið og svona sviplega en við eigum að reyna það. Á sama tíma eru mjög langir biðlistar. Það eru 2.700 manns sem biðja um pláss á Vogi á hverju einasta ári, 2.700 manns. Stór hópur til viðbótar leitar beint í önnur úrræði eða reynir að sækja sér bata með öðrum hætti. Það getur gerst á Landspítalanum, við erum líka með Hlaðgerðarkot og Krýsuvík. Þarna alls staðar eru langir biðlistar. Fólk sem kemst í þjónustu fær að mörgu leyti mjög góða þjónustu hérna á Íslandi en biðlistarnir eru allt of langir. Ábyrgðin á þessu liggur í áratuga vanmati stjórnvalda á afleiðingum þessa sjúkdóms. Hún liggur hjá okkur stjórnmálamönnunum og hún liggur hjá fjárveitingavaldinu en ekki hjá fagfólkinu og meðferðarstöðvunum. Það vinna allir af hugsjón í þessum málaflokki en við þurfum ofur einfaldlega að gera betur. Það vantar þjónustu á landsbyggðina og staðan er sú að fjölskyldur leita stundum til útlanda eftir aðstoð. Mig langar að spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra í framhaldi af ársgamalli skýrslu Ríkisendurskoðunar á ópíóíðafaraldrinum. Þar voru raktar miklar brotalamir þegar kemur að viðbragði samfélagsins í þessu. Það er verið að gagnrýna stjórnvöld fyrir andvaraleysi og fullyrt að stefnuleysi ríki í málaflokknum. Ein niðurstaða Ríkisendurskoðunar var sú að heilbrigðisráðuneytið þurfi að taka skýra forystu, enda sé um að ræða heilbrigðisvanda. Og ég spyr: Hvernig hefur ráðuneytið brugðist við á þeim tíma sem liðinn er? Einnig kom fram í skýrslunni að ekki hefði verið metin fjárþörf vegna fíknivandans og að ákveðnir hópar fái ekki þjónustu við hæfi í þeim úrræðum sem til eru. Löng bið eftir viðeigandi meðferð var líka gagnrýnd. Hvað hyggst ráðherra gera til að bregðast við þessari stöðu? Svo skortir talsvert á tölulegar upplýsingar. Má þar nefna heilsufarslegar upplýsingar og einnig um þann fjárhagslega skaða sem fíknivandinn veldur, bæði hjá einstaklingum og opinberum aðilum. Eru einhver áform uppi í ráðuneytinu um að bæta söfnun upplýsinga í því skyni að efla viðbragð og meðferð við sjúkdómnum?